(Nezavisni)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizilazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, hitni postupak,

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedloge predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi, donosi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave po članku 197. Poslovnika. Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati obrazloženje? Sa nama je državni tajnik u Ministarstvu zaštite, okoliša i energetike gospodin Mile Horvat. Izvolite gospodine Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici u ime predlagatelja ovog zakona Ministarstvo zaštite, okoliša i energetike obrazložiti razloge za predlaganje ovog zakona i nastojat ću reći neke bitne elemente koje sadrži ovaj protokol. Zakon o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja jedan je od 7 pratećih protokola Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja tzv. Barcelonska konvencija. Navedeni protokol RH potpisala je 14. listopada '94. godine u Madridu. Sam protokol razrađuje provedbu članka 7. Barcelonske konvencije konvencije kojim je propisano da će ugovorne stranke poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile onečišćavanje područja Sredozemnog mora uzrokovano istraživanjem i iskorišavanje epikontinentalnog pojasa morskog dna i morskog podzemlja. I to su glavni postulati ovoga protokola iz Barcelonske konvencije. RH velikim je dijelom orijentirana na pomorsko gospodarstvo i turizam poduzimanjem mjera sprječavanja ublažavanja, suzbijanja i kontrole onečišćavanja mora i svih potencijalnih izvora uključujući i odobalne instalacije preduvjet je postizanje i održavanja dobrog stanja morskog okoliša. U drugoj polovici 20. stoljeća u podmorju sjevernog Jadrana vođena su opsežna istraživanja sa ciljem pronalaženja i utvrđivanja ekonomski vrijednih količina prirodnog plina. Na hrvatskom dijelu Jadranskog mora izrađeno je 128 istražnih i 51 eksploatacijska bušotina. bušotina. Komercijalna eksploatacija plina počinje '99. godine. Trenutno na sjevernom dijelu Jadrana u okolici Istre Republika Hrvatska ima 18 plinskih eksploatacijskih platformi i jednu kompresorsku platformu na koju je spojena 51 eksploatacijska bušotina unutar tri eksploatacijska polja ugljikovodika i to su polja Izabela, sjeverni Jadran i Marica, a iz kojih se godišnje u prosjeku pridobije oko 1,2 milijarde kubnih metara plina. S obzirom na postojeću eksploataciju ugljikovodika iz Jadrana od iznimne važnosti je pojačati mjere zaštite okoliša. Sigurnost i zaštita okoliša je pitanje od primarnog interesa. Imajući u vidu postojeću eksploataciju ugljikovodika iz podmorja sjevernog Jadrana, smatramo kako je potvrđivanje protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa morskog dna i morskog podzemlja od izuzetnog

morskog dna i morskog podzemlja i mjere zaštite uređeni su i propisani prvo Zakonom o rudarstvu i Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim se reguliraju aktivnosti i istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, a koji je usklađen sa svim direktivama EU. Također direktiva EU 20/13 o sigurnosti od obalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 20/04 prenesena je u nacionalno zakonodavstvo donošenjem Zakona o sigurnosti od obalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika NN br. 78/2015. godine. U svrhu naprijed navedenih ciljeva pristupilo se potvrđivanju protokola kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava RH postale i dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Ovim protokolom Ovim protokolom ugovorne stranke se obavezuju da individualno ili putem bilateralne ili multilateralne suradnje poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile, ublažile, suzbile ili kontrolirale onečišćavanje u području Sredozemnog mora. Isto tako protokolom se definiraju zahtjevi u pogledu izdavanja odobrenja za istraživanje, eksploataciju kao i sam sadržaj tih odobrenja. Primjenom ovog protokola osigurava se da se u svrhu zaštite okoliša koristi najbolja raspoloživa tehnologija koja je učinkovita u zaštiti okoliša i ujedno ekonomski prihvatljiva. Protokolom se propisuju obveze stranaka potpisnica vezane uz uporabu i skladištenje kemikalija za predmetne aktivnosti, obveze potpisivanja standarda za zbrinjavanje ulja, uljnih smjesa, otpadnih voda, komunalnog otpada nastalih u samom objektu kao i objekata za prihvat navedenog na kopno. Propisuje se obveza stranaka da od strane operatora osiguraju poduzimanje sigurnih mjera, kao i opreme i uređaja iznenadne intervencije. Propisuje se da operatori imaju planove intervencija za suzbijanje iznenadnog onečišćenja. Potvrđivanjem protokola pored mjera sprečavanja onečišćavanja osigurava se međusobno informiranje ugovornih strana o poduzetim mjerama, postignutim rezultatima i eventualnim teškoćama u primjeni protokola, omogućuje se međusobna pomoć kod iznenadnih događaja, osigurava se suradnja kod utvrđivanja odgovornosti i naknada štete nastale iz aktivnosti eksploataciji ugljikovodika. Utvrđuju se isto tako obveze za uklanjanje postrojenja nakon prestanka njihovog korištenja. I konačno, s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost biti vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne može mijenjati i dopunjavati tekst međunarodnog ugovora ovako normativno rješenje koje smo mi ovdje predložili jeste jedino i moguće. Kako se u RH ova pitanja u nadležnosti tri ministarstva, provedbu zakona obavljat će u okviru svojih nadležnosti tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo kao središnje tijelo državne uprave, nadležno za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prirode kao središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu mora i morskog okoliša i tijelo državne uprave nadležno za pomorstvo, promet i infrastrukturu kao središnje tijelo državne uprave nadležno za onečišćenje mora s brodova i od obalnih objekata te koordiniranje postupanja kod iznenadnih onečišćavanja mora. Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. Isto tako ću na kraju reći da je Odbor za zakonodavstvo uputio i jedan amandman na ovaj tekst prijedloga zakona, on je normativne prirode i na članak 4. gdje se u članku 4. iza riječi međunarodnih ugovora dodaju riječi NN br. 28/96. dakle radi se o nomotehničkom dorađivanju ovog zakonskog izričaja i predlagatelj prihvaća ovaj amandman. Hvala.

o hrvatskom moru i podmorju pa na neki način opet da kažem slikovito pomalo i o podzemlju. Zašto to kažem? Vi ste jako dobro obrazložili intenciju ovog zakonskog prijedloga i naravno da ga treba podržati, tu uopće nema govora što hitnije i što bolje. Međutim govorimo ovdje ipak samo o formi, pa da malo zavrimo malo ispod haube. Vi spominjete tri ministarstva koja će biti nadležna za provedbu ovoga sporazuma, međutim mi smo imali prije nekoliko dana ovdje u Hrvatskom saboru izvješće Državne revizije vezano za eksploataciju mineralnih sirovina. Državna revizija kaže 10% naknade za pridobivene količine ugljikovodika je malo, Državna revizija kaže treba razmišljati o tome da se uvede i porez na dobit na dobivene količine ugljikovodika, kao što uostalom to rade neke zemlje. I onda pazite Ministarstvo gospodarstva kaže, e mi se tu ne bi šteli mešati to nema veze s nama. Šta sada, mi smo te ugovore neko je u naše ime potpisao ali to više nije kod nas. Čak su kad je kolegica Holy tražila od njih odgovore i da podastru te ugovore, uputili su na Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Oni se bave s tim pitanjima istraživanja koje je RH potpisala s Norvežanima, jel', Dakle, i tu je bilo otklona. I onda šta se događa? Ministarstvo zaštite okoliša kaže u svom objašnjenju, nećemo podići tu naknadu jer bi to odvratilo ugljikovodika i ugovor sa tvrtkom Spectrum sa Norvežanima. Dakle, to Ministarstvo zaštite okoliša. Mi ovdje imamo, meni se čini, to sam rekao i onda, sistemsku grešku i to je najgore. Kod sistemske greške šta god, ako radimo nešto dobro to će ispasti na kraju loše. I sad kad ja vama repliciram, naravno, ispadne da repliciram na krivu adresu. Ovdje bi trebao nekom iz Ministarstva gospodarstva uputiti ovo pitanje. Dakle, zakon o zakon o ovom protokolu je sasvim u redu, međutim hoće li u praksi on stvarno postići onaj učinak koji želimo, u to mogu sumnjati. Hvala. Izvolite. **Horvat, Mile (SDSS)** Mislim ja bi odgovorio na ovu zadnju konstataciju, dakle ne ulazeći u prethodnu raspravu. Uvažavam raspravu uvaženog kolege saborskog zastupnika, ali bih odgovorio dakle, ovdje ne treba imati nikakve skepse prema tome kakve će efekte ovaj zakon proizvesti. Ovaj zakon je forma da se protokol koji smo potpisali uvede u domicilno zakonodavstvo. Može samo kroz zakonsku formu taj protokol uvede u domicilno zakonodavstvo a već je EU na osnovu ovog protokola oblikovala svoje direktive koje obavezuje sve ostale članice. Prema tome, mi tu nemamo nekakav veliki manevarski prostor, zato sam i rekao u jednom trenutku da se ovo mora usvojiti. Možda zvuči ali definitivno je to forma koja se mora prihvatiti jer smo mi članica EU-a, jer je to jedini mogući način da komuniciramo sa drugim državama vezanih za zaštitu Sredozemlja sa svim svojim elementima. Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja bi htio samo podsjetiti i ovaj Sabor i predstavnike Vlade na godinu 2014. i godinu 2015. kada je postojala inicijativa, kolokvijalno nazvana „bušenje Jadrana“ odnosno inicijativa o eksploataciji ugljikovodika ovdje na našem Jadranu. Postoje dvije stvari, jedna je ideja sama ta da Talijani eksploatiraju, idemo i mi eksploatirati, a druga stvar je sam projekt kako je dokumentiran taj proces eksploatacije. Projekt je bio u najmanju ruku diletantski, šarlatanski, sjećam se rasprava, još nisam bio zastupnik, bio sam na Odboru za okoliš ovdje u Saboru, bilo je valjda pedesetak udruga, bili su predstavnici Oceanografskog instituta, niza drugih uglednih institucija, tu je bilo more grešaka u toj dokumentaciji, broj potresa, nisu riješene isplate, više se ni ne sjećam, to je bio jedan dugi, dugi popis znanstveno netočnih informacija koje je ministar Vrdoljak htio podvaliti i hrvatskoj javnosti i hrvatskoj znanosti i hrvatskoj politici. Drago mi je da je taj projekt propao, on je i kao ideja loš jer hrvatska obala nije talijanska obala niti je Hrvatska Norveška. Nama, koliko, 18% direktno gospodarstva je turizam, indirektno čak do pola neke studije u to vrijeme su rekle i ne možete u isto vrijeme imati eksploataciju na hrvatskoj obali i turizam, morate birati. Međutim, ono što još nije predviđeno u tom cijelom procesu je činjenica da jadransko podmorje poput šahovske ploče prešarano zonama u kojima je NATO savez odlagao oružje. Možda vi to ne znate, možda to hrvatska politika ne zna, međutim zna NATO, znaju velike naftne kompanije. Prema tome, da je netko išao dolje bušiti, možda bi nagazio područje gdje su se odlagali eksplozivi, možda bi netko poginuo, tko zna šta bi se moglo dogoditi. Pa prema tome, imate ovdje Prilog 2, gdje se navode štetne tvari, barij i bor, je li uzeto to u obzir kod ove stvari? Hvala. **Radin, Furio Ja znam da su to interesantne teme, međutim u proceduri pred Vladom RH je novi Prijedlog Zakona o eksploataciji ugljikovodika i istraživanju, on će doći uskoro ovdje na plenum pred vas, imat ćete prilike tad vidjeti i razgovarati o novom modelu koji se priprema u tom zakonu za eksploataciju ugljikovodika koji će biti u financijski puno povoljnijem smislu kreiran za RH nego što je sad, pa vas molim da onda iskoristite priliku pa te teme kanalizirate prema tom zakonu, a ovo je sad jedan protokol o kom treba razgovarati ali ga moramo prihvatiti kao činjenicu koju smo već na neki način i potpisali. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodine državni tajniče, vi kao stručnjak za ekologiju, pitam vas i podmorje. Pitam vas, da li ste upoznati, evo govorite ovdje da smo mi to čisto protokolarno, da ćemo potpisati, provedba je najmanje bitna kao i do sada ali je činjenica da Hrvatska nije imala suverenističku politiku i da nismo proglasili isključivi gospodarski pojas i činjenica je da baš, spominjali ste ulja, maziva i otpadne vode iz tankera koje vode u rafinerije naftu, da se ispiru u međunarodnim vodama na našem Jadranskom moru i stvara se mrlja. Jeste vi upoznati s time i da li to vi kontrolirate? A ovo šta mi sad u Saboru donosimo, donosimo čisto iz tih protokolarnih obaveza koje su potpisane čisto da se potpišu, i da se naši ti koji su potpisivali prikažu kao ljudi koji skrbe o našem moru i podmorju. Činjenica da eksploatacija i ugljikovodika u Jadranskom moru, ono šta je napravila bivša Vlada, tj. HNS ministar što je potpisao istraživanja, čiji su rezultati, bez obzira što je bilo ugroženo Jadransko more, a znamo koliko znači nama more čisto u turizmu i koliki su prihodi od turizma i šta ste poduzeli po pitanju smanjena tih ispiranja, tankera, tih brodova kad odlaze, tj. prazni da si isperu sve te rezervoare, gdje se stvara mrlja, kažu stručnjaci veća površinom nego što je grad Split, ali zbog strujanja, još nije došlo no naše obale. To je jedna velika ugroza našega mora, naših plaža i razvoja našega turizma, a ovo što donosimo protokolarno, a u provedbi neće se ništa odraditi, o tome moremo pričati cijeli dan, od toga nema ništa Hvala lijepa. **Radin, Furio Zahvaljujem se uvaženi zastupniče Bulj, ja nisam ni rekao da sam stručnjak, a naročito ne ekspert za ovo što sad predstavljam. Ja sam državni tajnik, politička figura u ovom ministarstvu. Međutim, ovo, ali nisam ni manje stručnjak nego prethodnici, prema tome, u ovom ministarstvu postoje ljudi, profesionalci postoji, jedno ozbiljno ministarstvo koji broji respektabilan broj stručnjaka, koji su svoj život posvetili ovoj struci. Moje je da predstavljam njih, a ne da ovdje budem vrhunski stručnjak, za ovo što vi očekujete da ja budem. I na svako ovo vaše pitanje, možete očekivati kvalitetan i brz pismeni odgovor od strane ministarstva. Madjer. Izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, jasno da prihvaćamo unos, europskih direktiva u naše zakonodavstvo, ali da li pazimo na naše uvijete života u pojedinim ekološkim, eksploatacijskim poljima? Vi kao državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, sigurno možete utjecati na Ministarstvo gospodarstva i Vladu RH, jer uredba koja je donesena za naknadu za eksploatacijska polja u iznosu od 10% je sramotna u odnosu na druge europske zemlje koje plaćaju do 20% jedinicama lokalne samouprave. ja znam, da vi ne možete donesti odluku, ali mislim da vi možete utjecati na Ministarstva gospodarstva i Vladu Republike Hrvatske da promjene tu uredbu i da se stvarno izjednačimo sa naknadama za eksploatacijska polja, kao što imaju i druge europske zemlje. Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, kao što sam prethodno rekao u ingerenciji ovog ministarstva je donošenje novog prijedloga zakona o eksploataciji ugljikovodika i on je sad u proceduri i biti će vama na raspravi. I upravo će to biti centralan tema ovih novih izmjena. Dakle, mi smo ti koji ćemo preložiti novi model, uz naravno konzultacija i Ministarstva gospodarstva. Hvala lijepa. Sada su na redu, kao prvo izvjestitelji odbora, znači Odbor za zakonodavstvo, za zaštitu okoliša i prirode. Želi li uzeti riječ? Ne. Ne. Onda imamo, otvaram raspravu, imamo klubove. Prvo je gospodin Slaven Dobrović, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege, saborski zastupnici, državni tajniče i suradnici. pred nama je prijedlog zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od nečišćena koje proizlaze iz proizlaze iz istraživanja, iskorištenja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. O čemu se ovdje radi? Dakle, radi se u stvari o provedbi čl.7. tzv. Barcelonske konvencije, koja je punim nazivom Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja, koju kao što ste mogli čuti je Hrvatska potpisala i naravno, da je ovaj zakon, odnosno, potvrđivanje ovog protokola bitan i da tu nema ništa sporno. šta se ovdje u principu donosi, ugovorne stranke poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile onečišćenje s područja Sredozemnog mora, uzrokovano istraživanje epikontinentalnog pojasa, dakle, morskog dna i i morskog podzemlja. Mi imamo iskustvo, dakle, eksplantacije ugljikovodika i na našem dijelu Jadrana. Dakle, ne tako intenzivno kao na talijanskoj strani. S time iskustva su dobra, dakle, može se reći da je moguće ostvariti koegzistenciju, dakle, jednog takve gospodarske djelatnosti i turizma. Međutim, kvaliteta našeg dijela Jadrana svakako iziskuje ovdje poseban oprez, posebno oprez jer gubitak kvalitete, odnosno, čistoće, ekološke havarije kakve se mogu vidjeti po svijetu i na našem dijelu Jadrana prouzročile ogromnu štetu. Dakle, to bi bila jedna silna promjena kvalitete stanje, perspektive, svega. Tako da, u svakom slučaju, sigurnost Jadrana je od primarnog interesa i poželjan je svaki korak, napor u cilju pojačanja tih mjera. Protokol je jedan od međunarodnih ugovora, čijom se primjenom osigurava poduzimanje dakle, svih preventivnih mjera u cilju sprječavanja. Međutim, planiranje mjere zaštite od onečišćenja, iznenadnih događaja, te suradnja dakle, traži se suradnja, je kao što znate u havarijama onečišćenje ne poznaje granice. Dakle, samo je pitanje morskih struja i vjetra. Dakle, suradnja je presudna. Potvrđivanjem ovog protokola, dakle, se stvaraju dobre mogućnosti, dakle, utvrđivanje i odgovornosti pitanje je naknade štete iz aktivnosti eksploatacije te utvrđuju se i obveze, dakle za uklanjanje postrojenja nakon prestanka njihovog korištenja. Tako da se ne bi desilo da eto koncesionar naprosto povuče. Naravno jako je važna stvar da se otvara i mogućnost suradnje u području promicanja dostignuća, dakle znanja i razmjene iskustva u zaštiti morskog okoliša što može svakako osim što doprinosi kvaliteti zaštiti doprinosi i po mom mišljenje i gospodarstvu RH jer tu upravo hrvatsko gospodarstvo može dati i kvalitetni doprinos. dakle bih rekao da ovo svakako jest jedan mali dio mozaika, ali ovo mora biti dio integralne politike, Vlade jedne suverene zemlje kao što jest RH. Dakle pitanje eksploatacije mora biti odgovoreno sa svih aspekata kako sa ovog okolišnog koji se regulira upravo ovim zakonom. Međutim, naravno da nema smisla da suverena politika dozvoli eksploataciju dakle ugljikovodika uz minimalne naknade ili neke koje otvaraju mogućnosti neke druge dakle koje bi u svakom slučaju htjeli izbjeći. Evo, s time bih završio, dakle protokol je za podržati dakle i mi ćemo kao klub MOST-a Nezavisnih lista podržati. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Dobrović, slažem se s vama da je ovaj Protokol potrebno podržati, mi smo stranka Barcelonske konvencije. I u tom smislu, ne samo zbog toga, nego zbog potrebe da se prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika itekako vodi računa o sigurnosnom aspektu jer bi onečišćenje mora, bez obzira što se radi prvenstveno o plinu svejedno moglo dovesti do katastrofalnih situacija. A kada govorimo o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu, onda je to problematika na koju i ovaj Sabor i Vlada prilično mora odgovoriti važećim dokumentima, odgovarajućim dokumentima koje će pratiti i kvalitetna provedba. Kada je Vlada Zorana Milanovića krenula sa projektom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, to je bio jedan od najnesuvislijih prijedloga koji se dogodio u toj Vladi i mi smo u klubu HDZ-a tada napisali interpelaciju kojom smo tražili da Vlada odustane od tog nezakonitog projekta zbog toga što mu nije prethodilo niz strateških strateških dokumenata iz zakona koji su mogli omogućiti pristup istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. I vi ste …/Govornik i svakako da je odgovornost Ministarstva zaštite okoliša itekako snažna da se ne bi prišlo istraživanju i eksploataciji bez tih dokumenata koji su u velikom dijelu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša. i eksploatacija, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, jedan od najzahtjevnijih tehnoloških procesa u svijetu. On je čak i prihvatljiv na dubinama do 150, do 200 metara, što se i kod nas u Jadranu događa, sva ova istraživanja o kojima je malo prije državni tajnik govorio, događaju se na sjevernom dijelu Jadrana gdje su dubine za istraživanje plina. I ja mislim da je istraživanje i eksploatacija plina u Hrvatskoj prihvatljiva u hrvatskom dijelu Jadrana. Za naftu smo u svakom slučaju protiv istraživanja i eksploatacije nafte. Naime, bilo kakva havarija koja bi se dogodila na dubinama ispod 700, 800 metara bi definitivno onečistila Jadransko more s obzirom na poziciju, na struje koje su u Jadranskom moru. Tako da kada govorimo o ratifikaciji ovog Protokola, on je dobar, mi njega moramo prihvatiti i mi moramo poštivati sve ove odredbe protokola jer one dižu standard na vrlo visoku razinu. I u tom smislu i za postojeću postojeću eksploataciju ugljikovodika u Jadranu on je dobar, ali moramo imati prilično jasnu granicu do kuda mi kao država imamo namjeru ići i to je i na koji se prostor moramo odrediti kada prilazimo istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. U tom smislu Strategija prostornog razvoja koja mora biti na klupama ovog Sabora u idućih mjesec dana mora itekako odgovoriti …/Govornik se ne razumije./… i gdje mi mislimo sa istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika.

sa ovim što ste rekli. Isto tako slažem se da je bilo puno nepravilnosti odnosno nelogičnosti u postupku provedbe istraživanja, dakle u prethodnoj Vladi kako ste spomenuli. Međutim, jako je dobro i veseli me ako će tako biti ako interes i žar s kojim toj temi ste prilazili kao opozicijska stranka, sada nastavite kao pozicija. Dakle, naravno da se u opozicijskom pogledu na svaku stvar ističe javni interes i to je, hvala Bogu da je tako. Međutim, naravno i pri obnašanju vlasti treba se isto tako slijedit taj primjer. Ova konvencija, odnosno Protokol sugerira, traži, dakle i međunarodnu suradnju. Tako da bi bilo dobro da u razgovorima sa susjedima, budući da znamo da što se tiče eksploatacije nafte, polja koja imaju određeni potencijal se nalaze u dubljem dijelu Jadrana i da naši susjedi na tome ozbiljno rade, da se hrvatska pozabavi sa tim problemom. Nafta koja se dolje nalazi je zauvijek tamo i trebati će nam jednog dana, nije nužno ići eksploatirati ovoga časa, nego moramo raditi na tome da se smanjuje potreba za konzumom ugljikovodika a našim susjedima koji bi možda htjeli brzo ići u eksploataciju i dobiti nekakve dolare iz toga, svako treba puhati za vratom i tražiti najviše ekološke standarde da ne bi nastala ozbiljna ugroza našeg dijela Jadrana. **Radin, Hvala lijepa. Gospodin Žagar druga replika. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Dobrović, budući da je uvaženi kolega Bačić prije u svojoj replici dosta dosta jasno obrazložio koje su to sve opasnosti koje se mogu dogoditi ako se dobro ne pripreme ugovori kojima se omogućava u ovom slučaju istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu čemu smo bili svjedoci kroz i medijskih napisa, na kraju i reakcija javnosti, onda i stručne javnosti. Mene zanima sada u ovom drugom dijelu gdje ste vi spomenuli da Hrvatska mora doista kao turistička zemlja, zemlja koja ima ta prirodna bogatstva prije svega čisto more, učiniti sve kako bi bila spremna odgovoriti na moguće havarije koje se mogu dogoditi. Naime, nije neobično da vidimo da mnoge službe za čišćenje snijega iznenadi snijeg kada padne u siječnju, iznenadili su nas požari, nismo bili dobro pripremljeni, vatrogasci nisu bili opremljeni, iznenadile su nas poplave, nismo imali sustav zaštite od poplave, a budući da ste vi bili ministar zaštite okoliša i vidim da ste stručan čovjek, što mislite kolika je stvarna u ovom trenutku spremnost RH, što je to što RH ima na raspolaganju, kakve su to i materijalni i na kraju krajeva ljudski resursi koji mogu spriječiti u ovom slučaju budući da imamo samo eksploataciju plina koliko sam ja shvatio, ali imamo tankerske plovidbe koliko smo zapravo spremni da odgovorimo adekvatno na moguće havarije koje se mogu dogoditi u Jadranskom moru? Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Dobrović, odgovor. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Žagar. Slažem se sa vašom opservacijom. Ono što bi trebalo naglasiti da ovaj protokol primarno promiče mjere prevencije i to je jako dobro jer kada jednom havarija nastane onda se samo radi o lokalizaciji štete i o sanaciji štete. Sanacije nikada nisu kompletne, dakle kada se jednom načini havarija praktički imate određenu trajnu posljedicu. Dobro, prirodna nafta ipak postoje neki procesi degradacije pa se pa se može reći da postepeno se normalizira. No, mjere prevencije su bitne jasno definiraju koji su to sve koraci nužni i potrebni da bi se takvim poslovima prišlo od lokalnog istraživanja, dakle preciznijeg pa i do samog postupka eksploatacije. Što se tiče spremnosti RH, naravno dosadašnja eksploatacija tiče se plina. Plin je takav da evaporira u atmosferu, dakle tu osim problema sa onim kapljivitim dijelom nema. sasvim sigurno Hrvatska treba i svoju flotu koja bi imala zadaću

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Dobrović govorili ste o suživotu, htio sam vas upitati jeste li čitali ili barem bili upoznati sa onim projektima koje je predlagao gospodin Vrdoljak. Iz vaših odgovora gospodinu Bačiću i Žagaru zaključio sam da ste bili upoznati sa onim projektom suživot jednostavno nije bio moguć. Projekt je predviđao da svega nekoliko nautičkih milja od kopna do otoka ako se dobro sjećam mogu graditi platforme. Projekt je predviđao da usred ruta nautičkog turizma se stavljaju platforme, da se buši, ne znam ide kruzer ili ide nekakva jahta, ljudi plove kao što plove svake godine desetljećima jedanput tu budu eksplozije, grade se platforme, projekcije koje su predviđale štetu za nautički turizam bile su katastrofalne. Prema tome, da ne nabrajam dalje, suživot možda jest moguć ako govorimo o manjem broju bušotina daleko na pučini, to će reći struka koliko i gdje, međutim u obliku u kojem je to predviđala inicijativa gospodina Vrdoljaka tu je bila jedna opasna ludost za koju mi je drago da je propala i da je razum pobijedio. Htio bih vas upitati pošto ste bili ministar zaštite okoliša, možete li prokomentirati opasnost koju ta sama pojava odlaganja strog oružja, neiskorištenog oružja na morsko dno u točno određenim zonama koje bi trebale biti poznate i javnosti šteti samom Jadranu i koliko može štetiti kod samog istraživanja i iskorištavanja oko epikontinentalnog pojasa kako je govorio dokument? Sjećam se kada je trajala rasprava te godine stručnjaci su upozoravali da bi kod eventualnog bušenja u tim zonama moglo doći do stravičnih posljedica. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Hvala lijepa. Kolega Sinčić, ne znam detalje i ne sjećam se detalja, ali slažem se da je taj pristup koji smo mogli opaziti u toj aktivnosti promicanja eksploatacije ugljikovodika u našem dijelu Jadrana bio prilično agresivan odnosno nije odavao dojam da se radi o dobro promišljenom i održivom sustavu koji bi mogao garantirati da će se moći odvijati paralelno odnosno koegzistirati ove prilično različite djelatnosti. Dakle, slažem se ugljikovodici masovna eksploatacija, sada smo nešto našli imamo, idemo brzo do novaca neka niču te eksploatacijske bušotine odnosno platforme kao gljive, to je nešto sasvim krivo. Hrvatska tome mora pristupiti vrlo promišljeno, mora graditi ponavljam sustav, dakle tranziciju energetskog sektora u obnovljivu time se nužno smanjuje ovisnost i potreba za ugljikovodicima. Ugljikovodici će nam uvijek trebati, ali sve u manjoj i manjoj mjeri, to se poklapa i sa politikama zaštite i sa politikama zaštite atmosfere odnosno prevencije ili smanjenja stakleničkog efekta koje je danas vrlo snažan. Tako da je ono je bilo krivo, nešto drugo mora itekako uvažiti sve specifičnosti našeg dijela Jadrana. drugi dio pitanja, eksplozivne naprave, municija koje su se odlagale, dakle to je jedan najgori oblik rješavanja problema takvog materijala kad-tad ćemo se morati suočiti sa time i vidjeti šta i kako napraviti jer to predstavlja trajnu opasnost i to vjerojatno trajno stvara određeno onečišćenje, zagađenje u podmorju. **Radin, I sada je na redu ispred Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske, Reformista i nezavisnih zastupnika sve zajedno sve to gospodin Kažimir VArda. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dopustit Dopustit ćete mi bit ću vrlo kratak. Ovdje se u protokolu ne radi o unutrašnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru, radi se o epikontinentalnom pojasu Sredozemnog mora, a posebno Jadrana odnosno epikontinentalnom pojasu gdje je naš interes RH. Upravo stoga što na unutrašnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru imamo isključivo suverenitet, u epikontinentalnom pojasu imamo pravo na morsko dno i podzemlje na iskorištavanje vezano za posebno za ugljikovodike, to je važno istaći. Dakle ovaj Zakon o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora koje na neki način pa ja bih rekao čak i zatvoreno mora sa rukavcem Jadranskog mora, o zaštiti od onečišćenja koje proizilazi iz istraživanja, iskorištavanja epikontinentalnog pojasa morskog dna i morskog podzemlja, držim da je u cilju zaštite od onečišćenja važno donijeti ovaj zakon kojim se potvrđuje protokol. Epikontinentalni pojas RH razgraničen je s Republikom Italijom ugovorom bivše države i Italije sklopljen '68. godine i potvrđen ako se ne varam negdje 2002. sukcesijom država država bivše države. Dakle moram naglasiti da se protokolom određuje postupak od onečišćavanja epikontinentalnog pojasa koje proizilazi iz iskorištavanja morskog dna i podzemlja. RH je velikim dijelom orijentirana na pomorsko gospodarstvo i turizam, pa je od osobite važnosti poduzimanje mjera sprečavanja, ublažavanja, suzbijanja ili kontrole onečišćenja mora i svih potencijalni izvora jer je to preduvjet za postizanje i održavanje dobrog stanja morskog okoliša koje je osnova za održivo gospodarenje prirodnim resursima. S druge strane, RH je orijentirana i na eksploataciju ugljikovodika iz Jadrana. Stoga je od iznimne važnosti pojačati mjere zaštite okoliša, o tome su govorili kolega Dobrović i kolega pa pa je usvajanje ovoga zaklona kojim se potvrđuje protokol važno za daljnji razvoj plavog gospodarstva i od interesa je po mom dubokom uvjerenju za RH. Naime, protokol Naime, protokol predstavlja jedan od međunarodnih ugovora čijom se primjenom osigurava poduzimanje svih preventivnih mjera u cilju sprečavanja onečišćenja mora, planiraju se mjere zaštite onečišćenja te suradnja mediteranskih država u tim aktivnostima, osigurava se i međusobno informiranje o postignutim rezultatima i eventualnim teškoćama u primjeni protokola, omogućuje se međusobna pomoć kod iznenadnih događaja, osigurava se suradnja kod utvrđivanja odgovornosti i naknada za štete nastale iz aktivnosti eksploatacije ugljikovodika te se utvrđuje obveza za uklanjanje postrojenja nakon prestanka njihovog korištenja. Nemam namjeru ponavljati sadržaj protokola, ali imam pitanje vezano uz glavu 4 obrazloženja u kojoj je navedeno da se za RH ne predviđaju posebni izravni troškovi, pa se navodi da za provedbu protokola nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. pitanje je da li smo kao država osigurali sve potrebne instalacije, odnosno objekte i uređaje za rješavanje otpada opasnih ili štetnih stvari i materijala, otpadnih voda, ulja, nafte, sanitarnih otpadnih voda itd.? U svakom slučaju zastupnici iz Kluba Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske, Reformista i nezavisnih zastupnika glasovat će za ovaj Zakon o potvrđivanju protokola kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH u skladu sa Ustavom. Hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku gospodin Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Varda, dijelom i vi, ali više tijekom dosadašnje rasprave govorimo o potencijalnom onečišćenju mora, a ne vodeći računa o čemu ovaj protokol uistinu govori. Ovaj protokol govori o mjerama koje pomorska država treba poduzeti u slučaju onečišćenja mora koje nastaje istraživanjem i eksploatacijom epikontinentalnog pojasa, dakle to je kontinentalna ploča koja se nalazi ispod ledenog stupca. Ovo što smo već jutros čuli o potencijalnom onečišćenju mora od brodova, prije svega tankera treba ovdje reći nešto drugo, da se to ne rješava ovom konvencijom, to se rješava drugom konvencijom … koji propisuje kako i na koji način država propisuje mjere koje moraju poštivati brodovi koji uplovljavaju u hrvatske luke ili iz hrvatskih luka isplovljavaju pa bih, nema tu kolege Bulja, htio reći i činjenicu da ne predstavlja toliku opasnost sa aspekta balastnih voda, u stvari nikakvu opasnost sa aspekta izmjene balastnih voda ne predstavljaju brodovi, prije svega tankeri koji uplovljavaju puni u hrvatske luke nego oni koji dolaze prazni u hrvatske luke. To je problem hrvatskog Jadrana, to je čuvena Družba Adria o kojoj je bilo puno puta riječi. Dakle, tankeri koji dolaze prazni ne bi li uzeli naftu iz hrvatskih luka što je trebala poslužiti Družba Adria oni dolazeći u Jadran iskrcavaju svoje balastne vode i tada nastaje onečišćenje Jadrana. Međutim, postoji Međunarodna konvencija o balastnim vodama koja je propisana i koja zabranjuje izmjenu balastnih voda u Jadranu. Tako da kad govorimo o ovom protokolu jasno lučimo ono što on definira, koje mjere mora napraviti država da bi spriječila onečišćenje, istraživanja, eksploatacije epikontinentalnog pojasa od eventualnog onečišćenja koje će brodovi koji uplovljavaju ili isplovljavaju iz hrvatskih luka. **Varda, Kažimir (SMSH)** Poštovani kolega Bačić, zapravo nemam šta odgovoriti na vašu repliku jer i moja rasprava je bila u tom smislu samo načelna. Ja sam zato naglasio da protokol ne rješava suverena prava države Hrvatske na unutrašnje morske vode i teritorijalno more i tu ne vidim problema. Tu smo apsolutno suvereni i donosimo sve propise propise i preventivne mjere vezano za takva onečišćenja. Ovdje se radi isključivo o protokolu koji rješava zaštitu Sredozemnog mora u epikontinentalnom pojasu, pojasu obalnih država. Ništa više od toga. Hvala. Hvala i vama. Sada ispred kluba HDZ-a gospodin Ante Sanader. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo i klub Hrvatske demokratske zajednice je proučio, odradio ovaj Zakon o potvrđivanju protokola i evo mogu reći na početku da će ga podržati ovaj zakon kako je predložen. Jer jasno je da svaki ovakav zakon koji potvrđujemo protokole koji se tiču zaštite okoliša su važni za našu državu, za ukupno stanje i svaki bolji standard koji imaju i naši susjedi i oni koji su više uložili u zaštitu okoliša svakako je za pohvalu. I naša želja da se pridružimo svim takvim protokolima. Kako je ovdje rečeno dio mediteranskog akcijskog plana, programa Ujedinjenih naroda za okoliš iz čeg je proistekla i ova Barcelonska konvencija koja ima 7 pratećih protokola i svakako jedan od tih je važan ovaj protokol koji je Hrvatska potpisala, a EU mu je pristupila 27. veljače 2013. I sad u okviru ovog ispravka protokola od 28. travnja 2017. ga i mi sad potpisujemo. Kako smo mi država koja se bavi turizmom i to držimo kao jedan važan oblik gospodarstva imamo u ovom dijelu sjevernog Jadrana i bušotine. Onda je sigurno važno da pristupimo ovom protokolu i da budemo dio zemalja koji su članice ovog protokola, da zajedno sa njima tražimo najbolja rješenja za zaštitu našeg mora od svih potencijalnih opasnosti koje mogu nastati kao i od daljnjih eksploatacija koje se mogu provodit na ovom našem dijelu Jadrana. Jasno je za ovakve velike zahvate i za ekologiju i zaštitu mora je važno zajedništvo, važno je da sudjelujemo i sa jačim državama od nas, odnosno onim koje su bogatije i koje su možda više uložile u zaštitu okoliša, više uložile u opremu o zaštiti okoliša, bit dio tog kluba svakako je interesantno. To nam potvrđuju i inače incidenti i akcidenti koji se događaju i na kopnu i na moru. Vidjeli smo situaciju zaštite od požara kad smo mi kao mala država išli u pomoć Izraelu, jednoj od najbogatijih i tehnički najsofisticiranijih država. Mi smo svojim kanaderima išli u pomoć Izraelu. Znači takva jedna interesantna suradnja je i kroz ovaj protokol, da oni koji su jači od nas, koji možda imaju bolju opremu mogu pomoći. Naše more nije veliko, ali evo u usporedbi sa cijelim Sredozemljem imamo svoj dio važnosti. I u tom smislu svakako je važno, evo ovaj protokol podržati, biti dio njega, biti dio tog zajedništva i zajedno graditi zaštitu na Mediteranu. Svakako je važno ovaj članak 3. koji kaže da su stranke i pojedinačno i dvostrano i višestrano kroz suradnju poduzimali sve mjere za zajedničko sprječavanje, smanjivanje i suzbijanje onečišćenja. I to je nešto što nam je interesantno. Mi svakako moramo vidjeti jesmo li mi i spremni za sve ovo što potpišemo u ovom protokolu, jer ne znam u članku 13., 12. i 13. kad govorimo o zbrinjavanju smeća onda članak 13. kaže da stranke osiguravaju da operateri na zadovoljavajući način zbrinjavaju sav otpad, opasne ili štetne stvari i materijale u za to predviđene prihvatne objekte na kopnu, osim ako nije drugačije predviđeno. Kad znamo da mi još uvijek nemamo centre za zbrinjavanje okoliša, za zbrinjavanje otpada i kad svjesni te činjenice gledamo gdje će se to zbrinuti, na koji će se to način zbrinuti, onda je to sigurno jedna od važnih tema koje je ovo Ministarstvo mora skupa sa partnerima i preuzimanjem odgovornosti i obveza kroz ovaj protokol definirati. Jer bez kvalitetno izrađenih centara za gospodarenje otpada bit će teško ispuniti i ove stavke. Isto tako, mene osobno je interesirao i ovaj članak 18. odnosno sve od članka 16. a to su planirane intervencije, jer evo operativac sam u svom pa onda i kao vatrogasac znam koliko je važno definirati i operativne postupke. Ovdje postoji Regionalni centar za žurne intervencije u slučaju onečišćenja Sredozemnog mora i evo osobno interesira, nisam moga vidjet kroz ovaj protokol koliko smo tu, kakve su naše veze, kako radi ta naša suradnja. A isto tako važno je za ovo naše ministarstvo, da se naprave planovi za jačanje naših potencijala, jer mi nažalost u čišćenju mora imamo samo nekoliko brodica, koje Ministarstvo kupilo prije 10 i više godina, kada je ministrica Dropulić još bila. Kad se kupilo tih nekoliko brodica koje su malog kapaciteta. To su brodice 13 metara, koje mogu nešto ovdje u priobalju i na uskim valama, ali za otvoreno more nisam upoznat koliko imamo potencija. I koliko znam, nemamo neke brodove i mislim da je možda evo sazrio momenat da skupa sa Fondom za zaštitu okoliša se traži način da se iznađu sredstva da se i Jadran opremi jednim kvalitetnim brodom koji bi, ja znam, da imamo potpisan ovaj međunarodni ugovor i da u Trstu postoji taj brod koji je za naše more ovdje dežuran. Ali kada sam vidio taj brod i kad vidimo koje je vrijeme potrebno da on dođe, ne znam u slučaju incidenta kod Palagruže il na nekom dijelu Jadrana, po nekim pretpostavkama vidio sam da je to nekih 12, 15 sati, jer on radi neki drugi redovni posao. Pa onda koliko sam informiran, možda nisam dobro informiran, onda dolazi, onda se stavlja u službu i dolazi u čišćenju našeg mora. Tako da mislim da Hrvatska ima snage, a imamo svoja brodogradilišta, imamo potencijale, imamo stručnjake i u okviru jednog europskog projekta Holistik je Istarska županija planski dogovorena na nivou županija pribavlja, kroz projekat dobila sredstva i napravila projekt jednog takvog broda. I mislim da je sazrilo vrijeme da se vidi u okviru snaga ovog ministarstva, kažem i Fonda zaštite okoliša, da se ide u izgradnju jednog broda na Jadranu, da imamo svoj vlastiti brod. Možda i kroz europski projekat novi, tako da mi na Jadranu možemo sami intervjuirati, na otvorenom moru, kad je more veće snage da se onda može intervenirati, da mi ne očekujemo ovu pomoć iz Trsta ili u okviru ovog regionalnog centara žurne intervencije. Jer kažem imajući u vidu i te bušotine koje imamo, ali imajući u vidu inače zagađenja i opasnosti koje se mogu dogoditi na Jadranu. Vidim da postoji i nadležno tijelo, prema potrebi može uspostaviti i nacionalni sustav praćenja, pa ne znam, nisam informiran, možda je dobro radi hrvatske javnosti informirati kako to funkcionira, taj nacionalni sustav praćenja. Je li on spreman za preuzeti ovu odgovornost i može li on zadovoljiti zahtjeve iz ovog protokola koji smo potpisali. Inače ovdje ima i nekih tehnički grešaka ili je ovo slab prijevod. Kaže nadležno tijelo prema potrebi uspostavlja na nacionalni sustav praćenja. Valjda na nadležno tijelo prema potrebi uspostavlja nacionalni sustav praćenja. Možda je greška tehnička, a možda je malo i prevođenja. Čini mi se, inače pitanje je kad se prevode, ne znam tko ovo prevodi, ove protokole, međunarodne, možda ljudi koji nisu tehničari, tehničke struke, pa kad prevodi neki opći stručnjak jezika, neke tehničke pojmove, onda se dogodi da to ne razumite uopće hrvatski prijevod koji dobijemo ovdje. Tako da evo, bilo bi korektno, da se i prema u duhu hrvatskog jezika, imamo prijevode. Ovo je čl.24. je lijepo da imamo u okviru ovog protokola, da dobijemo i znanstvenu i tehničku pomoć i da sigurno oni jače zemlje, odnosno, ovo je prilika i našim fakultetima i sveučilištima da naprave kontakt i suradnju sa sveučilištima iz ovih naših zemalja, partnera, koji će potpisati ovaj protokol. Ali da, i da onda imamo svoje mogućnosti u obrazovanjima i stručnjaka iz ovog područja. Stručnjaka za ekologiju, koji se ovdje mogu dodatno obrazovati. Međutim, zanima me ovaj članak članak 24. stavak 2 gdje kaže da tehnička pomoć posebno obuhvaća znači znanstveno, pravno i tehničko osoblje i proizvodnju odgovarajuće opreme u tim zemljama pod povoljnim uvjetima. Što bi to značilo, da imao li šansu, možda svoje gospodarstvo naći ovdje priliku, pa kroz ovo otvoriti nekakav pogon, koji bi možda radio ove stvari tehnička pomagala koje su potrebne za ovu djelatnost. Pozdravljam i ovo prekogranično onečišćenje, znači suradnju na prekograničnom nečišćenu. I tu vidim našu šansu da još više ojačamo i da imamo sigurnost. ukupno uzevši ovo je jedan dobar protokol, odnosno jedan dobar zakon, koji potvrđuje jedan dobar protokol, koji može Hrvatskoj biti od velike koristi i sigurno mi moramo kroz ovaj protokol i potpis ovog protokola sa zemljama u našem u našem susjedstvu naći svoje šanse i za izgradnje svoje ekološke flote i za tehničko opremanje koje je predviđeno po ovom protokolu. Evo i zato, ovo kako sam rekao u početku, mi apsolutno podržavamo ovaj zakon, vezno za ovaj protokol

u hrvatsko zakonodavstvo, potpisane konvencije europskih direktiva i svakako da to nije samo, ne treba shvatiti kao obvezu, nego i priliku da to bude alat RH, da štiti svoje more. Lijepo ste naglasili koliku važnost turizma i za gospodarstvo i za Hrvatsku i da tu moramo biti vrlo oprezni. I spomenuli ste u svom izlaganju i sumnju da li smo mi kroz nacionalno praćenje dovoljno spremni, da spriječimo moguće havarije, a ja bi dodao još koliko smo u mogućnosti vršiti kvalitetnu kontrolu i pritisak na naše susjede, pogotovo na Talijane, jer znamo koliko imamo problema i naši ribari s njima da se teško s njima nosim da su oni kao stara članica EU uvijek određeni korak ispred nas i sigurno da tu sumnju koju ste izrekli, da tu se Hrvatska mora kvalitetnije postaviti i da moramo biti i diplomatski jači i nastupati uvijek uz zaštitu Hrvatske i hrvatskih interesa. Znam da želimo svi biti energetski neovisni i da nafta, plin, su sigurno jedan od bitnih čimbenika tu. Ali, sigurno da treba promisliti o tome, da se manje eksploatira iz Jadrana a da se više ulaže u ispitivanje, istraživanje, eksplatacije, nafte i plina na kontinentalnom dijelu, pogotovo u Slavoniji i Baranji. I naravno da treba podržati, ovo što je moj kolega rekao, da jedinice lokalne samouprave mogu više imati koristi od te eksploatacije, jer do sadašnjih 10% naknade za eksploatirane količine ugljikovodika nije dostatno i pogotovo što ne mogu utjecati na to da imaju kvalitetne podatke koliko je stvarno eksploatirano, a koliko im je uplaćeno. I vas kao vatrogasca apeliram da podržite inicijativu OPG-a da se žetveni ostaci ne zaoravaju i ne spaljuju nego da se prerade pelete, pokrenut je takav projekat u ministarstvu i u fondu da ga podržite kako bi

Uvaženi kolega, prvo ovo na kraju. Jasno apsolutno podržavam da se to ne spaljuje jer to je opasnost za požare, ali svakako sve to što može biti sirovina i sve što može proizvesti novu energiju treba usmjeriti u tom smislu i naći načina kako napraviti neke centre, energane male koje bi to iskoristile. Ali vezano za ovo o čemu sam govorio na što ste vi replicirali u prvom dijelu, apsolutno iz iskustva operativnog svog odnosno vatrogasnog znam da uvijek se mi sjetimo kada dođe neka nesreća, trebali smo nešto napraviti. A u vrijeme mira, kada smo ono mirni onda, to je kao zdravlje, kada te zdravi tko razmišlja o bolesti, imate sto drugih prioriteta. Kada ste bolesni imate samo jedan problem, to je bolest. Tako i ovdje sada u vrijeme mirno nekom ekološkom zagađenju mora, kada hoćete razgovarati sa nekim jedinicama lokalne samouprave ili regionalne samouprave onda svi to stavljaju u treći prioritet. Jasno, jel treba neku cestu napraviti, treba školu urediti i to su prioriteti, ali kada se dogodi jedna velika katastrofa kakva se dogodila u Meksičkom zaljevu, a s obzirom da mi imamo u sjevernom Jadranu bušotine, da Talijani imaju bušotine to je jedna realnost. I zato ova danas tema dnevnog reda i razgovor ovaj treba biti samo da se podiže svijest naših ljudi i odgovornih osoba da moramo razmišljati o tome. Loše je da Hrvatska ima pet malih brodića od 13 metara ekoloških brodica koje mogu tu u priobalju nešto uz male otočiće, a da nemamo jedan ozbiljan brod koji može na Jadranu intervenirati. Evo zato sam to govorio zato apeliram i na ministarstvo i na naš Fond zaštite okoliša da se izdvoje sredstva jer imamo projektnu dokumentaciju napravljenu u Istri i to sada treba ići u realizaciju.

vi ste u svom izlaganju spominjali i Barcelonsku konvenciju i zaista je ovo pravi trenutak da imamo i da razmišljamo što znači Jadransko more u okviru uopće cijelog eko sustava Sredozemnog mora. Dakle klimatske promjene su činjenica, ali su činjenice i promjene koje su u eko sustavima i Sredozemnog mora i Jadranskog mora i zbog toga je izuzetno važan ovakav jedan protokol jer kroz taj protokol ukazujemo na važnosti, ukazujemo na činjenicu da štitimo ono što imamo. Ne tako davno, ako se dobro sjećamo je bila tema jedne alge koja je iz jednog laboratorija u Francuskoj uspjela doći, došla je i u Jadran i napravila pustoš na dnu, na dnu, dakle zaista je promijenila situaciju. Jedna ekološka katastrofa u Jadranu može trajno promijeniti situaciju, ali kada već govorimo onečišćenju, ja bih se možda referirala na kada smo pažljivo slušali što je Arbitražni sud vezano uz Piranski zaljev kada je arbitrirao onda je jedan od razloga bio i rekao je kada je tamo bilo onečišćenje onda su Slovenci bili u tom trenutku, iako smo svi bili u jednoj državi, spremni riješiti onečišćenje, pa je jedan od razloga zašto zašto je ona crta onako povučena kako je, je bio i to razlog. Zaista trebamo koristiti svaki trenutak da shvatimo da je Jadransko more zaista nešto što trebamo štititi, trebamo ga štititi svi zajedno. Dakle imamo hrvatsku stranu, imamo talijansku stranu, imamo tu jednu prednost jer morske struje idu tako da zapravo idu uz hrvatsku stranu, a onda uz talijansku stranu izlaze van. No međutim, kada gledate sva mora, Sredozemno more je u odnosu na sve to površinski nije nešto preveliko, dakle gledajući globalno lokalno je i velika je važnosti ovakvih protokola koji omogućuju da štitimo more jel jedanput kada napravite štetu, napravili ste zauvijek.

i vjerujem da su inače ovo stvari oko kojih se slažemo svi da tu nema pozicije i opozicije jer briga za more, briga za okoliš je apsolutno prioritet. Ponovno ponavljam, ova točka dnevnog reda je prilika da se razvija svijest, ukupna svijest naših sugrađana o ekološkim opasnostima jer je normalno ljudski je to zaboraviti kada u svakodnevnoj vrevi stotine problema ljudi razmišljaju o drugim prioritetima i onda nas zateknu eventualno ovakvi incidenti koji se mogu dogoditi. Međutim evo ne bi vi ste iznijeli podatak da je to bio jedan argument, ovo Slovenci da su bili spremniji od nas, to je sigurno neistinit podatak jer naši istarski vatrogasci tamo znači vatrogasci na području

Danas smo mi ja vjerujem puno spremniji, ja sam bio kod vatrogasaca tamo u slovenskom dijelu Piranskog zaljeva i nisu oni spremniji od nas, nemaju ni bolju opremu ni tehniku znači taj argument ako su ga ovi iznijeli onda sigurno nije točan jer ja ja sam rekao u svom izlaganju da su upravo Istarski vatrogasci su u okviru Projekta „Holistic“ uzeli taj dio da naprave ekološki brod brod i stručnjaci u brodogradilištu su napravili projekat za ekološki brod. On je višenamjenski normalno, nema smisla da bude brod samo ekološki, on je višenamjenski pa je onda i za gašenje požara i spašavanje na moru, ali i za ekologiju. Tako da smo mi u ovo novije vrijeme ipak spremniji od Slovenaca pa možemo dobiti pola zaljeva. Hvala lijepa. Treća replika gospodin Dobrović. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Sanader, slažem se sa dobrim djelom vašeg izlaganja, dakle doista tu nema spora da treba ići u smjeru prihvaćanja ovog protokola. Međutim, mislim da sam čuo kad ste govorili o otpadu koji može nastati u ovim aktivnostima, da ste spomenuli centre za gospodarenje otpadom kao eto, hvala Bogu, bit će i toga, pa ćemo to tamo riješiti. Skrenuo bi vam pažnju da centar gospodarenjem otpadom je namijenjen komunalnom otpadu je nešto sasvim drugo. Možete otići u …/Govornik pa vidjeti da je tamo jedna ulazni pit, rupetina gdje se sve istovara, pa ne bi valjda trebali tamo istovariti i otpad sa mora, tu imam dobrim djelom i tekućeg otpada, dakle eventualno nafte ili ne znam čega, sve istresti unutra, tamo se onda to šredira, samelje i onda dalje iz toga rade čudesa. Naravno to nije baš u skladu s onim što bismo danas trebali činiti. odvojeno prikupljanje, tako da kad nađi brodovi prikupe takav otpad onda se on pojedinačno zbrinjava. Dakle, to je pravi put i drugoga nema sasvim sigurno.

ja sam samo postavio pitanje jer mi u ovom protokolu preuzimamo obvezu da operateri moraju možda na kopnu zbrinuti potencijalno kopnu zbrinuti potencijalno opasne otpade. Kako sam rekao da, nisam mislio da će se to bacati na odlagalište, nego sam upravo pitao jesmo li spremni za preuzimat to? Tko će to preuzimat, gdje će to skladištiti, hoće li to biti u centrima za gospodarenje otpada koji bi trebali biti mjesta gdje će se svi otpadi rješavati? Ja znam da imaju koncesionari za opasne otpade ali evo, to je bilo pitanje, to sam i pitao nadležna odnosno državnog tajnika da vidim kako je to zamišljeno i kako se planira taj potencijalno preuzeti otpad, gdje bi se on na kopnu odlagao, odnosno kao bi se gospodarilo s njim? **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani kolega, po mojem saznanju, završena je ova strateška studija utjecaja na okoliš po pitanju hidrokarbona 2012. godine. ja isto znam da imamo 19 platformi off shore tamo koje funkcioniraju, treba se odobriti, ja mislim ako ja nisam u pravu ovdje, tu su eksperti, trebalo bi još 13 projekta odobriti. Pitanja, kad ćete brifirati javnost po pitanju tih projekata? Kad će oni bit obaviješteni? Drugo, šta šta je bilo sa onih 6 blokova tamo u unutrašnjosti Hrvatske, onih 6 naftnih polja većinom koja su bila u Slavoniji? To je nestalo sa radara i pošto je energetika najvažnija grana razvoja u Hrvatskoj, to će sve ići. Nama još ni publici, javnosti još nije jasno šta je budućnost onoga na Krku terminala i jadranski naftovod. Sad smo vidjeli da je ušla u NATO i Crna Gora, i sad vidite šta se događa, ići će naftovod prema tom smjeru i mi nemamo tu nikakvog puno utjecaja. Imamo primjer Albanije, pa pitamo za onečišćenje Jadranskog mora, ogromne količine smeća koje svake godine isplivaju na Mljet i na drugim plažama. Šta će se raditi po tom pitanju i da budemo sigurni, ovo, kad će biti dozvole za sve ove projekte predate, da oni idu u realizaciju? **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega, mislim da ovaj set pitanja koje ste vi postavili u stvari je, ljudima iz ministarstva, a ne meni, taj koji može odgovarati na ta pitanja. Međutim, ovdje ste… …/Upadica Glasnović, ne razumije se./… …pa onda bi i vi trebali znati kao znati kao zastupnik i kao i ja, jel', mi smo ravnopravno i ja i vi, znači da ja vama odgovaram na ta pitanja, to su pitanja za ministarstvo i siguran sam da će vam ministarstvo i odgovoriti. Međutim vaše dileme vezano za to kad će se i kako će se i hoće li se neka naftna polja, neće, što će se dogoditi, svi projekti i svi strateški dokumenti moraju doći i pred ovaj Sabor a i pred građane. Vi znate da po Zakonu o zaštiti okoliša, svi važni dokumenti moraju ići na javni uvid, moraju ići na javne rasprave i moraju doći pred ovaj Sabor i mi smo raspravljali ovdje kad je bilo i o platformama i o bušotinama i o tim važnim stvarima, to su prevažne stvari za jednu državu i sigurno svi takvi dokumenti i kao i svi projekti potencijalni, koji mogu doći tamo će doći i pred ovaj Sabor. A što se tiče naših susjeda koji buše i opasnosti koje nama mogu biti na ovom djelu Jadrana jer morske struje nisu ograničene sa granicama država, za to mi moramo biti spremni. Zato sam apelirao ovdje da vidimo koliko smo pomorski spremni, trebamo li još pojačati svoju flotu pomorsku, ekološku i što mi još trebamo napraviti da nas ne izradi neko potencijalno onečišćenje. Ali svakako je važno da potpisom ovog protokola ulazimo u društvo država koje su bogatije neke od nas, koje imaju možda i bolju opremu i da možemo koristiti ovaj centar za Sredozemlje za zaštitu mora. To su prednosti ovog protokola i zato sam evo, i rekao da će naš klub podržati ovaj protokol i ovaj zakon. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sad ispred Kluba zastupnika SDP-a gospodin Željko Jovanović. Hvala gospodine predsjedavajući, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo ovih nekoliko dana smo imali nekoliko tema koje se tiču zaštite okoliša i kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu, akvakulturi, Zakon o zaštiti prirode i danas Prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koja proizlaze iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa pokazujemo zapravo da kao saborski zastupnici vodimo računa o nečemu što je najveće bogatstvo a to je čisti okoliš posebno naše Jadransko more koje je naše neprocjenjivo blago sa bilo kojeg aspekta o kojem govorili, turizma, ribolova, zdravstvenog turizma i naravno eksploatacije ugljikovodika. Tako da mi u klubu SDP-a naravno podržavamo donošenje Zakona o potvrđivanju ovog Protokola i na taj način želimo istaknuti da kroz provođenje Barcelonske konvencije o zaštiti Sredozemlja možemo dati i aktivan doprinos u zaštiti Jadranskog mora ali i iskoristiti sve ono što potpisnice ovog protokola i konvencije nude nama da imamo koristi od njega. Treba još jedanput naglasiti da u Hrvatskoj imamo 18 plinskih i jednu kompresorsku platformu, dakle 19 platformi sa 51 bušotinom iz koje eksploatiramo ukupno 1,2 milijarde milijarde plina što pokazuje u kojoj mjeri moramo uvijek biti spremni da u slučaju bilo kakve nezgode reagiramo i zaštitimo naše Jadransko more koje sam već i nekoliko puta rekao jedno od naših najvećih bogatstava. To posebno želim naglasiti obzirom da ja dolazim iz Rijeke, tako da ovo govorim ne samo kao predstavnik Kluba zastupnika SDP-a nego kao i Riječanin u kojoj mi zaista imamo dugo iskustvo u potrebi kvalitetne pripreme i prevencije bilo kakvih zagađenja Jadranskog mora obzirom na Bakarski zaljev, na Dinu, na rafineriju, na brodogradilište koji naravno su uvijek potencijalni onečišćivači našeg Riječkog zaljeva. A imamo i kvalitetnu tvrtku za dezinsekciju koja se bavi ovim poslovima, a i Primorsko-goranska županija također ulaže u različite inicijative koje imaju zadatak spriječiti onečišćenje i hitno reagirati u slučaju da se ono dogodi. Dakle Klub zastupnika SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Dobro. Nemam replike. Gospodin Tulio Demetlika, ispred Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a.

zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. Mi iz kluba IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku sigurno ćemo podržati potpisivanje ovog protokola i to jednostavno iz više razloga. Jadran je premalo i prezatvoreno more da ga dijelimo pa svi moramo za njega snositi jednaku odgovornost. Zato u ovom zakonu gdje potvrđujemo Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja eko kontinentalnog pojasa morskog dna i morskog podzemlja je neupitan. No, ja želim iskoristiti i ovaj trenutak, želim podsjetiti da mi u Istarskoj županiji već odavno razmišljamo o zaštiti Jadrana, o zaštiti ovog prirodnog bogatstva i ne smijemo ga jednostavno dijeliti. I moram reći da upravo iz Istarske županije je bila pokrenuta inicijativa o osnivanju Jadranske euroregije koja je i osnovana 30.06. dakle 2006. godine. I na čelu te Jadranske euroregije bio je prvi predsjednik Ivan Jakovčić i sjedište te euroregije je u Puli ali imamo i predsjedništvo znači koje je u Briselu. Želim reći da sam tom inicijativom, i cilj je bio ono što i danas često se ovdje govori o zajedništvu i o suradnji, o zajedničkim interesima koje povezuje ovo Jadransko more. I zato ta Jadranska euroregija danas ujedinjuje 6 zemalja sa obje strane Jadranskog mora, 7 talijanskih regija uz Jadran, 3 slovenske primorske općine, 7 hrvatskih jadranskih županija, mostarsko-neretvanski kanton u BiH, Crnu Goru i 6 albanskih Jadranskih pokrajina. Zbog čega je jednostavno ta euroregija podržana? Podržana je iz razloga što se je željelo uspostaviti prije svega ja ću reći jednu, da objedini tu transnacionalnu, trans graničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suverenim standardima i brojnim primjerima širom Europe. Osnovni ciljevi su bili stvaranje područja mira, stabilnosti i suradnje, zaštita kulturne baštine, održvi gospodarski razvoj posebno na području razvoja turizma, ribarstva, poljoprivrede i rješavanje prometnih i infrastrukturnih primjera kao i potporu ulaska svih jadranskih država i u euroregiju. Ali poseban naglasak je upravo bio u programu zaštita Jadrana kao dio Sredozemnog mora. I ono što je danas neupitno je podržati taj Protokol, ali i sigurno ga proširiti i na neke druge dijelove ne samo veze za iskorištavanje i ispitivanje bušotina plina. Treba još jednom ponoviti a isto prethodnici su spomenuli da danas doživljavamo veliki dio utjecaj klimatskih promjena te da u Jadranu upravo zbog povišenja temperature mora dolaze tzv. termofilne vrste. Većinom su to invazivne vrste alga i riba koje se nastanjuju u Jadranu i mogu štetiti autohtonoj flori i fauni kroz predatorstvo, borbu za hranu i životni prostor. Mi smo svjedoci da ove godine u Istri na obalama se pojavila takva jedna vrsta koja se zovu rebraši. I zašto želim skrenuti upravo pažnju u ovom Domu, ti rebraši, jedna, sliči na meduze, napadaju i hrane se prije svega planktonom i jajašcima plave ribe. A znamo da je plava riba temelj za opstanak ostale ribe. I zato pozivam evo i koristim ovu prigodu da uz ovaj protokol i ovaj zakon koji ćemo potpisati, da sigurno nadležna ministarstva poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se uvele i dodatne zaštite upravo, da li su to balastne vode, da li su to istraživanja ili ne znam alge ili takvi predatori koji uništavaju našu autohtonu floru i faunu, da se poduzmu odgovarajuće mjere kako se ne bi doveli u situaciju kao što se već ne znam u Crnom moru ili sličnim morima dešava. zastupnici IDS-a, PGS-a i RI ćemo podržati donošenje ovog protokola i potpisivanje. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Nemamo replike. Sada bi trebao biti na redu gospodin Goran Maras, nema ga. I posljednji govornik pojedinačni je gospodin Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Javio sam se za pojedinačnu raspravu kako bi rekao još jedan aspekt o kojemu treba voditi računa kada je u pitanju zaštite onečišćenja Jadrana koje bi proisteklo iz istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u epikontinentalnom pojasu. Ja prije toga moram reći da postoje dvije rekao bih obveze RH kada je u pitanju zaštita mora, podmorja i zaštita od onečišćenja. Jedna je dimenzija koja se provodi na razini Europske komisije, koja svojim direktivama propisuje što države članice moraju raditi kada je u pitanju zaštita mora EU i moram reć da su te direktive u pravilu negdje iznad obveza koje RH mora poštivati kao članica UN-a. Kada govorimo o tim direktivama koje propisuje EU onda moram reći da smo mi čini mi se u ožujku ili u srpnju 2015. godine donijeli Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koji u velikom dijelu se poklapa sa obvezama koje proizlazi iz Barcelonske konvencije. Dakle taj dokument smo donijeli u Hrvatskom saboru i tim smo dokumentom propisali koje to službe u pomorskoj administraciji RH moraju provoditi aktivnosti u slučaju onečišćenja mora, a prilikom iskorištavanja i eksploataciji ugljikovodika to je tzv. koordinacija za praćenje onečišćenja mora na Jadranu koje čini nekoliko ministarstava, Ministarstvo pomorstva, okoliša, financija, unutarnjih poslova, obrane itd., itd. i tim smo mi praktično definirali što bi trebali postupati, kako bi trebali postupati u slučaju tog onečišćenja. S druge strane, ovaj protokol se oslanja na jednu globalnu konvenciju, Barcelonsku konvenciju koja je potpisana u Barceloni u okviru UN-a još 1986. iz koje je proisteklo sedam protokola, jedan od protokola je i ovaj i mi kao članica Barcelonske konvencije mi smo čini mi se nju ratificirali u Hrvatskome saboru 1994. godine moramo onda jasno i protokole koji proizlazi iz same konvencije također ovdje ratificirati. No međutim moram reći da smo kroz Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika već praktično prevenirali, a i morali smo to napraviti zato što je to bila direktiva koju je bilo obvezno unijeti u nacionalno zakonodavstvo RH. To je jedan To je jedan aspekt zbog kojeg sam se javio za riječ i drugi onaj važniji. Naime, u sedmom sazivu Sabora odnosno mandatu Zorana Milanovića bio je pokrenut jedan postupak istraživanja i eksploataciju ugljikovodika. Mi smo tada kao klub napisali interpelaciju kojom smo se protivili tom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ne zbog toga što mislimo da ne treba vršiti istraživanja ugljikovodika u Jadranu i njegovu eksploataciju jer to i sada imamo, sada u uvodnom dijelu ovoga zakona se govori o tri eksploatacijske bušotine i platforme na Jadranu nego što mislimo da tom postupku s obzirom na posljedice koje bi bilo kakva greška ili akcident napravio bi doprinijelo nesagledivim posljedicama za gospodarstvo Hrvatske. Hrvatsko se gospodarstvo kao što znamo gotovo 20% BDP-a oslanja na turizam, veliki su prihodi od ribarstva, ribolova i sinoć smo raspravljali Zakon o akvakulturi, dakle jednim takvim akcidentom, pogotovo na južnom dijelu Jadrana gdje su dubine velike, mislim da bi posljedice za život u Hrvatskoj bile nesagledive. Zato je vrlo važno pažljivo prići istraživanju eksploataciji ugljikovodika i sukladno svim međunarodnim konvencijama, sukladno europskim direktivama provesti u hrvatskom društvu, Hrvatskoj državi, Hrvatskome saboru i donijeti važne strateške dokumente koji su propisani da iz tih strateških dokumenta kroz njihovu raspravu i ovdje u Saboru pripremimo gdje i na koji način je moguće prići istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Naime, jedan mali akcident 1979. na Braču na bušotini Milna 1 je prijetio evakuaciji cijeloga Brača. To danas gotovo će sigurno nakon tog malog akcidenta nismo ni svjesni kolika je panika nastala bila te godine kada je samo malo curio sumporovodik na Braču iz jedne bušotine MIlna 1 koja je tada napravljena. Prema tome, važno je da budemo svjesni što možemo očekivati, što možemo napraviti kada idemo u istraživanje i u eksploataciju. Naime nije samo opasna eksploatacija, opasna je bušotina. Najveće zagađenje Meksičkog zaljeva se dogodilo na istraživačkoj platformi, ne na eksploatacijskoj platformi. Prema tome, kada se ide u istraživanje mi ne znamo šta nas dolje čeka. Dolje može biti plin, dolje može biti nafta iako danas već istraživanja koja se rade već prilično jasno mogu reći gdje je plin, gdje je nafta. Nafta na Jadranu je većim dijelom na južnom dijelu, zato se tamo do sada i nije iskorištavala i o tome moramo voditi računa. Kada je rađen taj natječaj, odnosno provedeni javni natječaj za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu tada je Vlada rekla nešto što je po nama apsolutno neprihvatljivo za nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice. To smo tada govorili i danas govorimo. Prema strateškim dokumentima, Strategiji prostornog razvitka odnosno Strategiji prostornog uređenja RH zabranjeno je istraživanje u teritorijalnom moru. Teritorijalno more se proteže 22 km, 12 milja od polaznih crta ili od otoka, vanjskih otoka. A taj natječaj je govorio da ćemo raspisati natječaj od svega 6 km od obale, odnosno 10 km od obale i 6 km od otoka. Dakle, kada govorimo o istraživanju i eksploataciji mi na Jadranu pušemo i na hladno. Moramo biti toga svjesni da ne razumije./… istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, da trebamo zadovoljiti sve one visoke norme koje je potrebno postaviti pred državnu administraciju kad krene u taj jedan projekt. Naime, nije samo problem što ćemo ući u to istraživanje, malo prije je kolega Sanader govorio s pravom jesmo li kao pomorska administracija spremni doista reagirati promptno, brzo kada je u pitanju jedan akcident koji bi dovodio do izlijevanja ne daj Bože nafte iz takve jedne bušotine. Imali smo problema kao državna pomorska administracija koja nije, koja ima određene resurse, kada se na sjevernom dijelu Jadrana upalio jedan turski …/Govornik se ne razumije./… brod koji je prevozio kamione prema Trstu. To je bilo 2006. godine. Tada je rekao bih nastala bila panika u tom dijelu Jadrana i nismo imali kvalitetne resurse da bismo mogli izgasiti jedan brod koji se upalio na Jadranu. Prema tome, vrlo je važno da imamo mjeru kada govorimo o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Pozdravljamo istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u cilju eksploatacije plina, nafte nikako. Ali i kad govorimo o istraživanju plina ovo što radi Hrvatska država to je da se istražuje i eksploatira plin na sjevernom dijelu Jadrana, to je prihvatljivo jer su tamo male dubine. To sam malo prije nekome u replici rekao nema zahtjevnijeg tehnološkog procesa u svijetu od crpljenja nafte na dubinama ispod 700, 800, 900, 1000 metara vodenog stupca. To je iznimno zahtjevno s jedne strane, a s druge strane gotovo je nemoguće brzo reagirati, zaustaviti curenje nafte iz takvih bušotina koje su na tim dubinama. Pa prema tome pozdravljam da ovaj protokol usvojen, da ga usvajamo, da ga ratificiramo, da provodimo sve one direktive EU koje su ipak na višoj razini kada je zaštita mora u odnosu na ove globalne konvencije među kojima je i Barcelonska konvencija. Ali što je prije svega važno važno uspostaviti protokole kako bi se u slučaju akcidenta država ponašala. I još prije toga potrebno je imati valjanu opremu, brodove, uspostaviti sustav na koji način reagiramo. Jer previše ovisimo o tom Jadranskom moru da bi mogli olako priči jednim projektima na takvim dubinama. Jadransko more je na jugu itekako duboko da bi mogli upropastiti cjelokupno gospodarstvo Hrvatske, a time jasno onda dovesti u pitanje sve ove mjere, pokazatelje, makro ekonomske pokazatelje koji govore o rastu gospodarstva u Hrvatskoj. Hvala. Hvala i vama. I sad na kraju kratak osvrt gospodina Horvata i onda isto toliko kratka pauza do 12,00 pa glasanje. Do 12,10 pauza. **Horvat, Mile Hrvatskog sabora. Zahvaljujem se svim saborskim zastupnicima na vrlo kvalitetnim raspravama i razumijevanju intencije koje smo mi kao predlagatelji imali kad smo predložili ovaj zakon. osvrnuti se na dvije stvari uvaženom kolegi saborskom zastupniku Sanaderu. Dakle, u slučaju akcidentnih situacija kao što je onečišćenje mora u unutrašnjim vodama. Dakle mi ovog trenutka imamo na raspolaganju kao država 10 brodova i oni su stacionirani u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Pločama i u Dubrovniku, a Ministarstvo financija izdvaja na godišnjem nivou negdje oko 2,3 milijuna kuna za održavanje tzv. hladnog pogona tih brodova, a ostali dio interventnih sredstava koji su potrebni pokrivaju pripadajuće županije. Ono što znamo jeste da je plan države da osposobi jedan ozbiljan, veliki plovni objekat koji bi intervenirao u slučaju velikih havarija i mislimo da na tome već radi Ministarstvo pomorstva. Dakle, to je nekakva zadnja informacija. I još jednu stvar, dakle otpad iz brodova komentirali ste, luke, postojeće luke već imaju sad ili bi trebale imati sustav prihvaćanja otpada sa brodova i sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom ga tretirati na način kao što se tretira svaki drugi otpad koji nastaje na nekom drugom dijelu RH. Zahvaljujem se još jedanput na podršci ovom prijedlogu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. U 12,10 je glasovanje pa bih vas molio da se vratite u sabornicu. Hvala. Zaključujem raspravu.

Konačni prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 181. Predlagatelj akta je Vlada RH. Rasprava Rasprava je zaključena. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je podneseni amandman i isti je postao sastavni dio Konačnog prijedloga Zakona. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je sa 124 glasa za donijet Zaključak kako ga je predložilo nadležno saborsko tijelo, odnosno ispričavam se da je donesen Zakon o Potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja.